Nadaljujemo s sejoin prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije v okviru skrajšanega postopka. postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. maja 2022, ki je objavljen na e-klopi. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Prehajamo na odločanje o amandmaju skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem k 2. členu. Glasujemo.

je glasovalo 27.) (Proti 48.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem k 3. členu. Glasujemo.

je glasovalo 27.) (Proti 52.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. S tem smo končali z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. V drugi obravnavi predlagana amandmaja nista bila sprejeta. Obveščam vas, da zbor o obravnavanem predlogu zakona na tej seji ne bo odločal, saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma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 Na podlagi navedenega bo zbor o Predlogu zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije odločal po sprejeti odločitvi Državnega zbora o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Robertom Golobom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Alenki Jeraj. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni! Člani poslanske skupine SDS smo vložili Predlog spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katerim želimo odpraviti obvezni prispevek, ki so ga dolžni plačevati državljanke in državljani. Teh je 630 tisoč. Predlagamo, da prispevek postane prostovoljen, torej da se fizične in pravne osebe same odločijo, ali ga želijo plačevati ali ne in v kakšni višini. RTV Slovenija je v zadnjih 10 letih izgubila med 200 in 250 tisoč gledalcev predvsem na področju informativnega programa, na katerega leti tudi največ pritožb gledalk in gledalcev. Dnevno opažamo kršitve zakona o RTV, ki v 4. in 5. členu določa način podajanja informacij. Naštela bom le nekaj alinej. V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti, prvič, zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji. Drugič. Zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo. Tretjič. Zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih. Veliko tega se ne izvaja, zato je logično, da prihaja do pritožb in pripomb na program, ki je na voljo in ki smo ga vsi imetniki električnega priključka dolžni plačevati. 5. člen pa govori o novinarjih, in sicer: novinarke in novinarji, urednice in urednik RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij; spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo; spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma; spoštovati načelo ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge nestrpnosti; zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost tako, da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj; uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev in dosledno razločevati informacije in komentarje v novinarskih prispevkih. Da se omenjeni člen pogosto krši, kažejo tudi pritožbe na varuhinjo gledalčevih pravic. V času volilne kampanje pa smo bili priča izpadu pogodbenega sodelavca RTV gospoda Marcela Štefančiča, ki je dejal, citiram: »Jebeno več nas je kot njih. Njih je samo ene par in točno vemo, kateri so.« In nadaljeval, citiram: »Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina?« Ob takih izjavah, pravzaprav grožnjah se lahko samo vprašamo, kaj se dogaja v kolektivu novinarjev, ki omalovažujejo delo svojih kolegic in kolegov. Pravzaprav jim niti ne dajo pravice do biti na RTV in delati na RTV. Naj spomnim, da je podobno razmišljal vodja Poslanske skupine LMŠ Golubović, ki je dejal, citiram, da »je en novinar pisal za desni časopis, potem pa je postal normalen«. Konec citata. Tako nekateri delijo novinarje na desne in na normalne. Mi si želimo profesionalnih novinarjev, ki se morajo na RTV držati zakona in poročati verodostojno, objektivno in uravnoteženo. V preteklosti so se že večkrat pojavili predlogi ter se zbirali podpisi, da prispevek RTV ne bi bil več obvezen, pač pa prostovoljen. Temu predlogu državljank in državljanov smo sledili z našim predlogom novele zakona o RTV. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, kolega mag. Branko Grims. Izvolite. MAG.

Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Da bi lahko demokracija funkcionirala, so nujni mediji, ki uresničujejo pravico ljudi do obveščenosti. Do obveščenosti, ki je, v celoti gledana z ustavnopravnega vidika, izpopolnjena samo takrat, kadar je o vsaki relevantni zadevi, o vsakem relevantnem vprašanju s kateregakoli področja družbenega življenja dostopna informacija vsakemu državljanu, vsaki državljanki, vsakemu prebivalcu enostavno, zlahka in osvetljeno z različnih vrednostnih zornih kotov. Samo v tem primeru je v resnici izpolnjena ustavna pravica do obveščenosti. S tem namenom je bil napisan Zakon o RTV Slovenija, ki je bil dvakrat potrjen na referendumu, kar je, kolikor je meni znano, svetovni rekord. Kasneje je bil spreminjan. Spreminjan je bil s trikom, ki so ga uporabljale leve vlade, da so posegale v ta zakon z zakonom o izvrševanju proračuna, ker glede na ustavno ureditev o tem zakonu potem ni dopusten referendum. Zaradi tega smo danes pred situacijo, takšno, kot je, in zaradi tega je ta zakon danes pred nami. Zakon, ki je bil dvakrat potrjen na referendumu, je v resnici odličen zakon. zakon. Najbrž je vsakomur jasno to, da se to ne zgodi kar tako. Zanimivo pa je, da je bil usklajen z vsemi deležniki, tudi z evropskimi institucijami, kar se je danes že pozabilo, in močno dvomim, da je tisto, zaradi česar se danes hiti, tudi usklajeno z evropskimi institucijami. V tem primeru je bilo. Celo sem so prišli in se je tukaj poiskalo skupne točke, uskladilo stališča o celotnih rešitvah v zakonu. Z zakonom se namreč danes očitno hiti na izredni seji, po mojem osebnem prepričanju tudi v nasprotju s poslovnikom, ker se želi posegati v RTV Slovenija, politično posegati. In to se imenuje na zelo zanimiv način – normalizacija in svoboda. Veste, ko se je pisalo in sprejemalo ta zakon, so bili vključeni tudi novinarski sindikati. Do takrat, če lahko spomnim, je bil popolnoma enoznačen položaj na RTV Slovenija, da je bil predsednik ključnega organa RTV Slovenija kar bivši predsednik politične stranke. Do včeraj gospod Kocjančič predsednik politične stranke, danes gospod Kocjančič steber neodvisnosti in normalnosti na RTV Slovenija. In to se je s strani tistih, ki so sedanjemu zakonu nasprotovali, razglašalo za normalnost, novinarsko svobodo in garant neodvisnosti. bi se smejal ali bi se jokal takšnim zgodbam, ampak te zgodbe, gospe in gospodje, se bodo očitne ponavljale. Zakon, takšen, kot je bil sprejet, je imel kasneje eno dodatno rešitev, s katero se jaz osebno nisem ravno strinjal, ampak je prišla noter prav z usklajevanjem z RTV Slovenija kot korak proti RTV Slovenija. To je vprašanje, kako se plačuje naročnina Zaradi tega je vezana na – to je bil predlog RTV Slovenija – električni priključek, kar je mimogrede Ceauşescujeva rešitev, če kdo ne ve tega, in potem smo bili zadnja leta edinstveni v Evropi. In uresničuje to plačevanje kar direktno Furs, kar je tudi poseben fenomen. Vse to so rešitve, ki niso bile takrat usklajene z Evropo in so prišle v zakon naknadno, še enkrat povem, na predlog RTV Slovenija. Ali je RTV Slovenija potem upravičevala ta korak dobre volje? Močno dvomim. Referendum je ravno tako bil, potem celo še enkrat, dvakrat, zakon je tak, kot je bil, obstal. Zelo težko pa bi rekli ob vsem, kar je bilo širjenja neresnic, sistematičnega, načrtnega, zavestnega, tudi kdo, ki je danes v tej dvorani, bi o tem imel zelo veliko povedati, ker je tudi lagal na moj račun, direktno povedano – ampak potem so se vendarle stvari začele spreminjati. Iz Iz ultra ultra levega vrednostnega izhodišča RTV Slovenija je morda v zadnjem obdobju postala ultra ultra leva. In ne boste verjeli, to gre nekaterim že v nos. In zaradi tega se je danes tako mudilo s tem zakonom, da se celo očitno krši poslovnik. Zato ker je treba ta zakon čim hitreje poriniti ob stran, da se potem gre nazaj – kako ste že temu rekli takrat, pred tistimi leti? Aja, v normalnost in novinarsko neodvisnost. Ki jo bo seveda garantirala ultra ultra leva garnitura, ki jo boste tja postavili in računate, da bo potem tam trajno. Zato se danes hiti, gospe in gospodje. Zakon, ki je pred nami, je pa dober in je ustrezna rešitev, zelo dobra rešitev, ki predvideva enostavno, prostovoljno plačevanje naročnine. Naj vsakdo oceni, ali televizija izpolnjuje svoje poslanstvo ali ga ne. Televizija, tako kot je bila mišljena z zakonom, bi morala biti referenca, najbolj strokovna, najbolj nevtralna, najbolj vrednotno pluralna. Medijska hiša v Sloveniji, ki bi bila referenca za vse druge. Žal se to v veliki meri ni uresničilo, uresničilo pa se ni zato, ker se je zakon zavestno kršilo. Zakon se je zavestno kršilo od prvega dne, ko je stopil v veljavo, pa do današnjega dne, ko gre za tisto, kar zakon zahteva. Kdo je za tem, da se ga je kršilo, najlepše pove zgodba, ko smo zakon pisali. Veste, čemu so novinarski sindikati najbolj ostro nasprotovali? Saj ne boste verjeli temu, da sem v njem zapisal, da je treba spoštovati novinarski kodeks, etični kodeks novinarjev. To je bila pa groza. Ker so rekli: »Veste, novinarska svoboda je v tem, da etični kodeks spoštujemo ali ga pa ne.« Čakajte, oprostite, to ni novinarska svoboda. Novinarska svoboda je v tem, da izbereš relevantne informacije, da jih preveriš in da jih korektno posreduješ naprej, skladno z vrednotami, ki jim slediš, da je celovita informiranost, morajo biti pa osvetljene z različnih vrednostnih zornih kotov. Vse to je treba povedati danes, zaradi tega ker stvari, ki so pripravljene, prihajajo naprej. Ne dvomim, kakšen bo izid glede na razmerje moči v tem državnem zboru. Tisto, kar bi morala televizija, ki je nacionalna televizija, izpolnjevati, je seveda pluralnost, načelo pluralnosti, načelo spoštovanja različnih vrednostnih zornih kotov, uravnoteženosti. Vsakdo bo rekel, to je ideal – seveda, ampak temu idealu se je treba poskušati vsaj približati. Potem bi bilo v celoti spoštovano ustavno načelo o informiranosti, ki je seveda nujno, da demokracija sploh deluje, in potem bi bilo spoštovano tudi načelo, ki je zapisano v sedanjem zakonu. Žal tega v celoti – vsi vemo – ni bilo. Zaradi tega je edino pravilno, da se ljudem, zasebnikom in pravnim organizacijam prepusti znotraj nekega prostora, da se sami odločijo, ali bodo plačevali prispevek RTV in v kakšni višini, lahko tudi več, ali pa ga ne bodo, če televizija ne izpolnjuje svojega poslanstva. To je najboljši način prevetritve, naj ljudje sami povedo in se sami odločijo. In je tudi pošteno do ljudi. To je predlog, ki je pred nami. S čim vse ga utemeljujemo? Utemeljujemo ga s tem, da je treba zagotoviti, da se ljudem dejansko prisluhne. Da se prisluhe tudi ustavnemu pravu. Da se omogoči, da bi bil v celoti spoštovan princip reference s strani RTV Slovenija. Da bi bila to res najbolj strokovna, nevtralna in vrednotno pluralna institucija. Da bi se ljudje lahko vsaj na tej instituciji naučili nekatere temelje demokracije, ki jih žal v Sloveniji očitno nismo usvojili še niti po 30 letih, ker je pač medijski prostor zadušujoč, ker je pač tak, kot je. In očitno še tisto malo medijske pluralnosti, ki ostaja, nekatere izjemno moti, ker smo že slišali, da se bo obračunavalo z mediji, ki mislijo drugače. Poglejte, da se bomo razumeli lahko obstajajo ultra desni, ultra levi, sredinski, zeleni, kakršnikoli mediji, dokler so zasebni. In vsak tak medij v resnici bogati medijski prostor. Ko gre za javno RTV, pa je ta plačana s strani vseh in mora izpolnjevati kriterije in poslanstva in zagotoviti spoštovanje načela pluralnosti in spoštovanje načela medijske profesionalnosti, in to v celoti. V enem primeru ne sme priti do kakršnegakoli načrtnega širjenja laži in česa podobnega, do česar je v preteklosti prihajalo v številnih primerih. Je za to kdo odgovarjal? Kolikor je meni znano zelo malo ali po domače rečeno nihče. Nekateri so bili celo nagrajeni s kakšnim političnim mestom, recimo v tem državnem zboru. Kaj bi morali ljudje v Sloveniji usvojiti, česa jih ne naučijo ne šola ne mediji? Prva je kritična distanca do medijev. To je temelj vsake demokracije da znaš oceniti, kako te medij o nečem seznanja, da znaš z realno distanco sprejeti neko informacijo, jo sam pri sebi ovrednotiti in umestiti tako, kot je to treba. Te kritične distance pri večini žal očitno ni. Sploh zavesti ni, da je kritična distanca do medijev potrebna. Večina reagira na takšen način: »Ja to sem videl tam, tam, tam, in če sem to videl, potem pa to drži.« Tega, da se novinarji iz različnih medijskih hiš občasno dobijo ob kavi in se uskladijo med sabo, pa večina ljudi niti ne ve – da se v precejšnjem delu slovenskega medijskega prostora kar usklajuje poročanje o posameznih zadevah, zlasti pa seveda o politiki. Druga izkušnja, ki bi jo ljudje morali dobiti, pa je žal v tem trenutku niso mogli, je razumeti, kako sploh poteka politični diskurz v enem delu političnega prostora. Da je levi del – ne samo v Sloveniji, da ne bo nesporazuma, daleč od tega, to je bilo že pred stoletji na čisto drugem koncu sveta razvito – da so razvili levičarji svoj posebni govor levičarjenje in da ga je treba prevesti v govorico navadnih ljudi, da jo bodo razumeli. To je pisatelj Orwell, ki ga žal tako zelo pogrešam na RTV Slovenija, ker odpira oči, odlično opisal. Kadar levičar uporabi izraz resnica, je to totalna laž. Če reče mir, pomeni to vojno. In če reče svoboda, pomeni to totalitarizem. Če tako avtomatično zamenjate te pojme in poslušate njihov diskurz, potem ga razumete in stvari tudi postanejo izjemno logične. In potem ni povolilnih presenečenj, kot zdajle recimo slišimo od mladih zdravnikov do ne vem koga: »Ja, kako? Zdaj je pa to to.« Ja, seveda, niste razumeli. Levičarji so govorili v levičarjenju in so vas, po domače rečeno, prinesli popolnoma okoli, ker so govorili točno nasprotno tistemu, kar bodo v resnici počeli. Počeli bodo nacionalizacijo, prikrito splošno obdavčitev, kar je zdaj lepo povedal Ivo Boscarol. In kaj je nacionalizacija? To je tudi en tak pojem. To je organiziran državni rop. Dajmo se pogovarjati s pravimi izrazi. Kadar enkrat to razumeš, potem seveda tudi razumeš sistem in cilje. se govori s strani levice o nacionalnem interesu, lahko verjamete, da gre vedno za njihov zasebni interes. Tudi to je pisatelj Orwell v svojih delih odlično opisal. Ampak vsega tega v slovenskih medijih, razen nekih majhnih, ki pa imajo zelo ozek domet, sploh ne moreš zaslediti. Tudi tega ne, da če levičar uporabi izraz normalizacija ali depolitizacija – itak smo na tisti točki, kot je dr. Bernard Nežmah tako lepo rekel, če politik reče, da bo nekaj depolitiziral, tega nihče pri zdravi pameti ne more verjeti, ampak se bo smejal. Ampak vendarle, v Sloveniji se to prodaja. Saj smo zdaj slišali, da se pripravlja zakon, da bo normaliziral in depolitiziral. Ja, seveda. Kaj to prevedeno iz levičarjenja v slovenščino v resnici pomeni? Da bo levica zasadila svoje rdeče kremplje tako globoko v RTV Slovenija, da tudi tista 2 kar v tem trenutku ni ultra ultra levih novinarjev, sporočil in vesti, ne bosta več obstajala, ampak bo vse samo enobarvno. In potem se bodo spravili seveda še na tiste zasebne medije, ki skrbijo za pluralnost medijskega prostora v Sloveniji in ki pokrivajo zadnja okna resnice.

moraš povsod poskrbeti, da se dobi ista informacija, samo tako laž učinkuje. Samo tako se lahko ljudem dopoveduje, da je tista vlada, ki ima 9,8-odstoten razvoj in je dosegla dobesedno svetovni nivo razvoja, enak azijskim tigrom, kar je dosežek brez primere v slovenski zgodovini, slaba, ena, ki napoveduje, da bo dobesedno uničila slovensko podjetništvo, obdavčila vsem in vsepovprek, tista je pa ta prava. In ljudje tečejo za to. To je možno samo v takem medijskem prostoru, kjer ljudje, prvič, ne razumejo, da je treba levičarjenje prevesti v slovenščino, in drugič, kjer nimajo enostavno dostopnih vseh relevantnih podatkov o tem, za kaj v resnici gre. Vse to so, gospe in gospodje, razlogi, zaradi katerih je ta predlog, ki je danes pred vami, ne samo utemeljen, ampak tudi nujen. Gre za vprašanje tega, kako urediti slovenske medije, da se se vnaprej lahko normalno funkcionira. Da se bo razumelo, da, če se govori s strani levičarjev oziroma levice o svobodi, je to totalitarizem. Da če se reče depolitizacija, pomeni totalitarna politična podreditev medija, in tako naprej. Tukaj gre za te stvari, da jih ljudje končno razumejo, ker potem bodo razumeli, kaj se dogaja, in potem bo imela Slovenija prihodnost. Če pa bo šlo tako, kot se zdajle sliši in kot so razgalili nekateri najuglednejši slovenski ekonomisti ob pogledu, zgroženi nad tem, kar je zapisano v koalicijsko pogodbo, potem pa taka Slovenija, verjemite, nima prihodnosti. Prvi pogoj, da se začne reševati prava vprašanja, da se poišče optimalne rešitve, pa je svoboda javne besede. Svoboda javne besede, ki jo mora prva garantirati in dajati tudi nacionalna RTV hiša, če jo država ima. To pa pomeni, kot sem povedal na začetku, da mora biti komurkoli kadarkoli o katerikoli pomembni zadevi s področja družbenega življenja v Sloveniji dostopna informacija, ne samo ena, ampak informacija, osvetljena z različnih vrednostnih zornih kotov. Samo v tem primeru je svoboda javne besede dejansko spoštovana. Samo v tem primeru demokracija lahko funkcionira. In samo v tem primeru ima Slovenija prihodnost. Hvala. Srečno! Hvala lepa. Preden nadaljujemo, bi res rada opozorila na Etični kodeks, ki smo ga poslanke in poslanci sprejeli, in seveda na Poslovnik Državnega zbora in naprošam, da v poslanskih stališčih ne polemizirate s kolegicami in kolegi, ki nimajo ki nimajo možnosti replicirati na vaše stališče, kar vi, kot izkušeni poslanec, tudi odlično veste, da se v stališču osredotočite na cilje, načela, poglavitne rešitve predloga zakona, ne pa na neko splošno razpravo o situaciji, ki nima neposredne zveze s predlogom zakona. Prehajamo naprej na naslednje stališče. Izvolite, postopkovno, kolega Grims. MAG. BRANKO GRIMS: Spoštovana predsedujoča, smo pri prvi obravnavi zakona. Za vse ostale, ki so danes tukaj prvič, prosim, preberite, kaj obsega prva obravnava zakona. Vse splošne razloge, opis stanja, razloge za sprejetje zakona, razloge in pričakovane učinke vse to naj bi obsegala prva obravnava in točno in samo o tem sem govoril. In nikogar nisem z imenom in priimkom kakorkoli omenjal, tako da je bilo s tega vidika vaša izjava popolnoma neustrezna in to sami zelo dobro veste, ker sem poslovnik v celoti spoštoval. Postopkovno, kolegica Nataša Sukič. Sicer se vaš postopkovni predlog ni neposredno nanašal na utemeljitev poslovnika, ampak bom vseeno prebrala, zato da vemo, kaj je smisel splošne razprave, in sicer: »Državni zbor opravi razpravo o razlogih, ki jih zahtevajo sprejem zakona ter o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona.« Rešitvah predloga zakona. Vsi, ki smo poslušali, spoštovani kolega, vam lahko povemo, da je bila ta predstavitev veliko širša, da je bilo polemiziranje. In samo vljudno naprošam, nisem vas želela prekinjati, pustila sem do konca, spoštujem, pa vendarle naprošam in opozarjam za nadaljevanje razprave, za nadaljevanje stališč, dajmo biti spoštljivi vsi drug do drugega in ne polemizirati, ko ko kolegice in kolegi nimajo možnosti replicirati. Postopkovno, gospa kolegica Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala, predsedujoča. Jaz postopkovno predlagam, da nekako, ne vem točno na kateri točki bi o tem glasovali, začnemo sestavljati za lažje razumevanje in bolj gladek potek sej Državnega zbora Grimsov slovarček, da bomo razumeli besede, kot je levičarjenje, in podobno, da si bomo te pojme razjasnili, da nam bo lažje tekla razprava. Tako da, predsedujoča, prosim, da imate to v mislih, in da na neki točki zagotovite, da bomo začeli sestavljati Grimsov slovarček. Hvala. Tudi vas naprošam, ne biti žaljivi do kolega, ni potrebe. Lahko se opravi neka razprava, ne da bi bili žaljivi drug do drugega. Resnično, ni važno, ali smo levi ali smo desni, vsi smo tukaj notri v tem trenutku kolegice in kolegi in prav je, da smo spoštljivi drug do do drugega. Sedaj nadaljujemo s predstavitvami stališč. Besedo ima Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati. Izvolite, gospa kolegica Iva Dimic. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Že vsaj deset let ali še več smo priča razpravam, kako javni zavod RTV preoblikovati, posodobiti, zavarovati, da bo enakovredno zagotavljal pravico do obveščanja vsem državljanom, da bo ostal pluralen in hkrati strokoven tako po vsebinskem kot tudi po kadrovskem vidiku. Krščanski demokrati se zavzemamo za objektivno, kritično strokovno in neodvisno poročanje, ki upošteva svobodo izražanja, mnenjsko pluralnost in etične standarde. Svoboda izražanja je eden izmed temeljev demokracije. Koalicijski protokol prihajajoče koalicije je, kot smo izvedeli iz medijev, žal, ne odraža. Le upamo lahko, da takšen ne bo tudi vsesplošen način vladanja. Menimo, da mora javni servis RTV Slovenija skrbeti za pravico do obveščenosti vseh državljanov. Kot javni zavod potrebuje modernizacijo, skladno z najboljšimi evropskimi praksami. Zgledovati bi se veljalo po najboljših, na primer po BBC. Ključno pa je, da si povrne tudi zaupanje državljanov. Zaupanje v novinarsko delo in medije je namreč z leti močno upadlo in se znašlo globoko v negativnih razmerjih. Začetek koronakrize je v tem smislu pomenil močan skok navzgor, a še vedno ne v pozitivno razmerje med tistimi, ki medijem zaupajo, in onimi, ki jim ne zaupajo. A že po nekaj mesecih poročanja v krizi je to zaupanje v dobršni meri zvodenelo. Pri zagotavljanju pravice do obveščenosti državljanov in svobodi izražanja je po eni strani ključna novinarska etika in zavezanost visokim standardom poročanja. V prvi vrsti to pomeni, da se objektivno poročanje ne prepleta z osebnim mnenjem, kar seveda ne pomeni, da se novinar ne sme izraziti, mora pa bralcu, gledalcu ali poslušalcu jasno sporočiti, da je njegovo mnenje, ne pa objektiven prikaz nekega dogodka. Po drugi strani je zato, da lahko novinarji poročajo svobodno, zelo pomembno, da se počutijo dovolj varno, da ni fizičnih napadov nanje in da se obsodijo tudi verbalni napadi in pritiski na novinarje. To je storilo tudi vodstvo RTV Slovenija in najostreje obsodilo plaz žaljivk in verbalnih napadov, ki se je vsul na novinarko Vido Petrovčič zaradi govoric, da bo prevzela vodenje Studia City. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, mora zdrava demokratična družba dopuščati različnost mnenj, pogledov, stališč, prepričanj. Nestrinjanja so naraven del medsebojne komunikacije, a ohraniti je potrebno kulturno raven dialoga in ostati senzibilen na nevarne odklone, ki bi lahko ogrozili varnost posameznika. Vsaka javna beseda ima svojo moč. In neodgovorno je, če se ta moč zlorabi za blatenje in zasmehovanje. Kar zadeva slovensko medijsko krajino in njeno javno financiranje v Novi Sloveniji zagovarjamo spremembo modela. Odločujočo vlogo morajo dobiti davkoplačevalci. Morali bi jim omogočiti, da lahko del dohodnine poleg nevladnih organizacij namenijo tudi medijem, pri čemer bi sedanji 1 % dohodnine dvignili na 3 %. S spremembo modela bi zmanjšali obseg sredstev, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov, hkrati pa omogočili davkoplačevalcem, da sami odločajo, komu ter koliko sredstev znotraj 3 % dohodnine bi namenili. Zagovarjamo torej, da bi se vsaj del javnih sredstev za medijske vsebine razdelil po principu svobodne odločitve davkoplačevalcev za programe, ki jih želijo spodbujati, ker odgovarjajo na njihove potrebe. S takim modelom financiranja bi pluralizirali medijske programe. Medijske vsebine bi bolje odražale raznolikost mnenj in pogledov tistih, ki jih financirajo slovenskih davkoplačevalcev. Septembra 2021 je bila narejena raziskava Episcentra, ki je pokazala, da 40 odstotkov vprašanih podpira obvezno plačevanje prispevka RTV, kar 60 odstotkov pa mu nasprotuje. To so podatki, ki kažejo, da 60 odstotkov ljudi zase ne najde ustreznih vsebin na RTV, ki bi opravičili njihov prispevek. Zaradi pomanjkanja ustreznih programov javne televizije se se tako raje odločajo za gledanje komercialnih televizij, kjer pa morajo prav tako preko ponudbe operaterja plačevati naročnino za komercialne ponudnike programov, kot so Netflix, Voyo, Kino, vsem poznani. V Novi Sloveniji si želimo, da bi bili državljani skozi svobodno namenjanje prispevkov medijem bolj vključeni v oblikovanje programskih vsebin. Sami bi povedali, kaj želijo gledati, poslušati in brati v medijih za svoj davkoplačevalski denar. Podprli bi medije po svoji izbiri in namenili del od svoje dohodnine tistemu, ki ga želijo gledati, graditi in krepiti. Verjamemo, da bi se medijski prostor obogatil in izboljšal tako vsebinsko kot tudi kadrovsko. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati zato menimo, da današnji predlog zakona odpira prepotrebno razpravo o javnem financiranju medijev. Želimo, da ljudje svobodno odločajo, kakšnih programov si želijo, zato menimo, da je današnji predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Izvolite, kolega gospod Predrag Baković. Hvala Pred nami je Predlog zakona o spremembah Zakona o RTV Slovenija. S tem predlogom odhajajoča koalicija poskuša izvajati manever, s katerim si želi pridobiti še nekaj časa. Takoj po potrditvi mandatov poslank in poslancev so namreč vložili kup zakonov, kljub temu da so neposredno pred tem dve leti vodili vlado in imeli dovolj časa za vlaganje raznih novel zakonov. Že bežen pregled tega predloga, o katerem bomo odločali danes, nam da jasno vedeti, da gre za predlog, kjer je recept že poznan. Gre za to, da se bodo lahko spreminjali statuti, ukinjale oddaje, spreminjala uredniška politika, kadrovanje, sankcioniranje tistim, ki jih ne ugajajo, in neupoštevanje pravne stroke je postal vsakdanjik in videli smo to zgodbo tudi pri Slovenski tiskovni agenciji. Želimo in se bomo tudi trudili, da se to nikoli več ne ponovi. Zakon o RTV sicer nujno potrebuje spremembe, vendar morajo biti to spremembe, ki vodijo v zagotavljanje ustavne svobode izražanja, posodobitev vodenja, upravljanja in nadzora ter zagotavljanja uredniške in novinarske neodvisnosti in nujnem umiku politike iz medijev. V bodoči koaliciji smo zato v proceduro vložili zakon o RTV Slovenija, ki upošteva voljo ljudstva, ki vodi v depolitizacijo javnega servisa, krepi neodvisno in avtonomno uredniško politiko in novinarsko delovanje, vodi v višjo raven usposobljenosti, omogoča izvajanje ustavno zagotovljene pravice do soodločanja ter da se predvsem zagotovi programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnega medija. Zakon, ki so ga vložili poslanci poslanske skupine SDS pa poskuša ovirati sprejem ustreznejšega zakona ter si s tem kupujejo čas za še kakšno nesprejemljivo kadrovsko ali drugo akrobacijo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov predlagane spremembe Zakona o RTV, ki ga je vložila poslanske skupina SDS, zato ne bomo podprli. Hvala lepa.

Predlog, ki je pred nami, spreminja 31. člen veljavnega zakona na način, da se obvezni RTV prispevek spremeni v prostovoljni. Zavezancem se prepušča, da sami odločijo, ali bodo plačevali RTV prispevek in koliko. Poskusi ukinitve RTV prispevka so se dogajali že v predhodnem mandatu zbora, od sej Odbora za kulturo do brezsramnih pozivov k ukinitvi zakonsko predpisanega prispevka iz ust vladajočih. Tviteraški in drugi javni napadi so zadnji dve leti eskalirali v bizarni obračun in sovražni govor, v diskurz, ki je nevreden temeljne pismenosti, kaj šele civiliziranega dialoga. Radiotelevizija Slovenija nosi pomembno poslanstvo. Kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena opravlja z zakonom določeno javno službo za zadoščanje demokratičnih, družbenih in kulturnih potreb državljanov in državljank Republike Slovenije, slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu, italijanske, madžarske in romske skupnosti ter izvaja programe posebnega pomena, lokalne, regionalne, manjšinske in druge. Zavezana izključno javnemu interesu RTV Slovenija uresničuje ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Ustanovitelj Republika Slovenija pa nosi dolžnost zagotoviti institucionalno avtonomijo, uredniško neodvisnost in pogoje za njeno delovanje. V Levici ocenjujemo, da je predlog zakona revanšističen, saj skuša obračunati še z zadnjo oviro ‒ s finančno stabilnostjo. To pa bi dokončno ogrozilo obstoj in zavrlo razvoj javnega zavoda, ki že tako in tako deluje v skrajno zaostrenih pogojih, ki so posledica apetitov bivše koalicije, ki je RTV dobesedno ugrabila in s pomočjo kadrovskih čistk vzpostavila absolutni dominat nad javnim RTV servisom. Zdaj bi to RTV Slovenija torej radi spodnesli še finančno. Vse to evidentno oddaljuje RTV hišo od načela neodvisnosti in avtonomnosti. V Levici verjamemo, da se mora javni medijski servis financirati z RTV prispevkom, saj ravno tovrstni prispevek in ne vir iz proračuna zagotavlja neodvisnost javnega zavoda. Čeravno gre za tako imenovani flat tax, ki ne omogoča socialne senzibilnosti glede višine prispevka, so plačila RTV prispevka po zakonu sicer že oproščeni socialno ogroženi, invalidi, vzgojno-varstveni zavodi, bolnišnice in drugi. Zlonameren predlog opozicije tako odžira osrednji finančni vir, ki omogoča zakonito delovanje javnega zavoda RTV Slovenija. Naj poudarim še enkrat, ukinitev enega ključnih virov financiranja, prav tistega, ki zagotavlja neodvisnost RTV SLO, je izredno nevarna intenca predlagateljev, saj spodkopava temelje demokracije, vodi do izgube delovnih mest, do krčenja informativnega, izobraževalnega in kulturnega programa in do padca vsesplošne kvalitete.

Hvala. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes govorimo o prvem izmed treh nedavno vloženih zakonov, ki bi spremenili obstoječi, kar 17 let star zakon o javni radioteleviziji. Njegov avtor gospod Grims se nam je tudi že uvodoma predstavil. Najprej je dva zakona o javni Radioteleviziji Slovenija v petek vložila največja opozicijska stranka, in to tako, da so izvedli svojo mini diverzantsko akcijo. Pred vrata vložišča so postavili svojega človeka, ki je tam dobesedno dežural, da bi takoj po potrditvi poslanskih mandatov prvi vložil njihov zakon o RTV Slovenija, skupaj z več kot 30 drugimi zakoni. To drenjanje, to otročje prerivanje pred vrati parlamentarnega vložišča nazorno in ne zgolj folklorno kaže, kako si nova opozicija predstavlja svojo deklarirano konstruktivno držo. Povsod, kjer se da zavlačevati, nagajati, metati polena pod noge novi vladni koaliciji, jo po možnosti osmešiti, češ da za razliko od njih, starih parlamentarnih mačkov, ne obvlada parlamentarne procedure. To je politika, ki ravna po načelu: česar ne moreš obdržati ali obvladati, raje uniči, kot da bi prepustil nasprotniku. Ko namreč razgrnemo vsebino in namere tih bizantinskih iger, postane ta zelo grda. To je politika požgane zemlje. Javna Radiotelevizija Slovenija, o kateri danes začenjamo parlamentarno pot vloženih predlogov zakonskih sprememb, je zgolj eden od primerov, res pa je, da je najbolj na očeh in najbolj simbolen. V obeh zakonih o Javni Radioteleviziji, ki je osrednja, javna, kulturno-medijska institucija države, ki jo je vložila opozicija, je namen popolnoma jasen in je en sam. Namera je vidna iz zraka ‒ uničiti javno Radiotelevizijo Slovenija. V prvem predlogu sprememb zakona je predvidena uvedba prostovoljnosti pri plačevanju RTV prispevka. Prav vsi, in ni nam treba znati šteti do pet, vemo, kaj to pomeni. To praktično pomeni, da bi ob takšnem prostovoljstvu financiranja javna RTV Slovenija sčasoma izgubila večino svojih prihodkov, še zlasti, ker zakon ne predvideva nobenega finančnega nadomestila za javno RTV iz državnega proračuna. V drugem predlogu, ki ga je vložila opozicija, je predvidena izločitev oddajnikov in zvez iz sistema javne RTV. Gre za temo z dolgo brado, a učinek je zlahka predvidljiv. Občutno zmanjšanje prihodkov RTV Slovenija s končnim efektom privatizacijo oddajnikov in zvez, ki bo hkrati najbrž tudi začetek sodnih sporov, saj oddajniki in zveze niso bili zgrajeni z državnim denarjem, temveč s sredstvi iz RTV naročnin. A nazaj k današnjemu predlogu. K tej bolj ključni spremembi za uničenje javne radiotelevizije ‒ k nadomeščanju naročnine s prostovoljnim plačilom. Dejansko gre za vrhunec, za sklepno dejanjem pohoda bivše oblasti za politični prevzem javnega RTV servisa, ki se je sestopajoči oblasti že prelevil v Pirovo zmago. Seveda lahko oblast, ko si politično podredi vse organe upravljanja javne RTV, zlahka nastavi vodilne kadre po njenem vonju in okusu, toda vendarle si ne more kar tako čez noč podrediti in celo izgnati množice profesionalnih sodelavcev in zaposlenih na javni RTV Slovenija. Najbolj na udaru je informativni program Televizije Slovenija, ki politiko tudi edini zares zanima. Spomnimo se, kaj vse se je v zadnjem letu dogajalo z javno RTV, začenši z nastavitvijo generalnega direktorja, razrešitvijo prejšnje direktorice televizije in odgovorne urednice informativnega programa televizije, nastavitvijo zdaj že bivšega vedeja na mesto direktorja televizije ter nove odgovorne urednice brez podpore novinarskega kolektiva. Preko nastavljenega vodstva je bivša oblast osebno kar iz vladnih kabinetov dirigirala spremembe programske sheme informativnega programa televizije, ki s televizijsko stroko in novinarskim profesionalizmom nimajo nikakršne zveze. Umetno se vzpostavljata dva informativna programa, eden desni in drugi levi, da bi se zadostilo tej umni razlagi medijske demokracije, ki jo stara oblast oziroma nova opozicija očitno razume samo v teh dveh omejenih blokovskih razsežnostih, pa čeprav takšne programske polarizacije danes ne pozna nobena druga javna radiotelevizija v Evropski uniji. Po navodilih oblastnikov se ukinja neljube oddaje, umika profesionalne novinarje z njihovih specialističnih področij, premetava zaposlene med prvim in drugim programom, za kadrovsko uravnoteženost se je zaposlovalo dobesedno s ceste, pa to še ni vse. Vladni nameščenci v programskem svetu grozijo zaposlenim z disciplinskimi ukrepi, tudi z odpuščanjem, če ne bodo delali in poročali po njihovem okusu in diktatu, kličejo urednike, se neposredno vtikajo v uredniško, novinarsko avtonomijo, čeprav za to nimajo nobenih zakonskih in statutarnih pristojnosti. In nato se o vsem tem s temi svojimi akcijami še javno hvalijo, celo pred kamero, kar je pred kratkim storil njihov najbolj gromeči član programskega sveta, ko je strankarskim tovarišem obljubil, da bodo po zmagi na volitvah na nacionalki končno naredili red, pred tem pa seveda odpustili tri, štiri najbolj moteče novinarje oziroma voditelje oddaj. In zdaj je pred nami epilog. Po vsem, kar se je v režiji odhajajoče oblasti v zadnjem letu že odvrtelo za kamerami in tudi na ekranih javne televizije kot nekakšna cenena politična soap opera, zdaj nova opozicija ponuja še vžigalno vrvico v obliki prostovoljnega RTV prispevka. Prižgejo naj jo kar vsi plačniki naročnine, ki bi s tem zakrivili smrt javne televizije. Podajalci vžigalic in vžigalne vrvice pa bi seveda mirno stali ob strani in požig opazovali. Tako kot Neron, ki je požgal nehvaležni Rim in potem za požig okrivil kristjane. Te naravnost bizantinske politične bakanalije je zato treba v najkrajšem možnem času ustaviti, preden dokončno uničijo in pokopljejo ves ugled in do konca sesujejo gledanost programov javne Radiotelevizije Slovenija. Moj nagovor pa ne gre zgolj na račun teh ničvrednih namer, ki jih v celoti zavračamo. Moj nagovor je bolj osebne narave. Namenjen je ljudem, ki so nas volili, in še bolj osebno, namenjen je mojim nekdanjim kolegicam in kolegom, ki zavzeto, z največjo mero strokovnosti in profesionalnosti opravljajo svoje delo na javni radioteleviziji. Zato jim pravim: »Ne predajte se! Za stroko in profesionalno avtonomijo se je vredno boriti do konca, tudi s protesti in tudi s stavkami. Ohranite svojo strokovno integriteto in profesionalni kredo, za katera vem, da ju premorete. Bodite tudi do nas, ki bomo postavili vlado, profesionalno strogi in pravično kritični. Opozarjajte nas na naše napake pri upravljanju države, kajti samo tako jih bomo lahko popravljali.« To je namreč ta vzajemnost v demokratični družbi avtonomne pozicije vseh nosilcev demokracije. Neodvisni javni mediji niso zgolj temelj demokracije, so demokracija sama.

S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev o predlogu zakona. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev, prijavljenih k razpravi, razviden na zaslonih v dvorani. v dvorani. Celoten vrstni red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na intranetni spletni strani Državnega zbora v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrstni red prijavljenih razpravljavcev se med potekom razprave lahko spreminja. Očitno imamo določene težave z zasloni, ampak kot prva ima besedo gospa Tanja Fajon. Izvolite, kolegica. TANJA FAJON (PS SD): Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! Moj prvi nastop v funkciji poslanke slovenskega parlamenta je povezan z mojo prvo zaposlitvijo v RTV hiši. Žal. In žal pravim zato, ker je od te RTV hiše, od javnega medijskega servisa, v katerem sem tudi jaz začela svojo karierno pot kot novinarka

Vpliva politika vladajoče oziroma vaše stranke, gospod Mahnič, ki ne zna sprejeti poraza. Od 40 članov programskega in nadzornega sveta, jih 30 imenujeta večina v Državnem zboru in vlada. In takšno zakonsko ureditev je vlada uvedla, SDS, leta 2006 in v zadnjih dveh letih je tej isti vladi uspel popoln prevzem RTV hiše. Boli me, ko gledam ukinjanje kakovostnih oddaj, informativnega programa, ko sem spremljala farso predvolilnega projekta, stiske in strah novinarjev in urednikov. Boli me kaj ste naredili z javnim servisom in kaj skušate narediti s škodljivimi spremembami predloga zakona. Sedanje upravljanje in vodenje RTV Slovenija je neskladno z javnim značajem javne radiotelevizije. Ne v našem, v javnem interesu je, da se sedanji zakon nemudoma spremeni, ampak ne na način, kot ga vi predlagate, temveč na način, da bo depolitiziral organe RTV Slovenija, da bo zaščitil uredniško in novinarsko neodvisnost in zagotovil racionalno poslovanje ter ekonomsko vzdržnost poslovanja javnega zavoda. To je bila naša predvolilna obljuba, to je bila naša skupna zaveza. Sami veste, da smo napovedovali takojšen umik politike iz javnega RTV servisa, vi danes delate nasprotno. Koncept javne radiotelevizije je uveljavljen v večini demokratičnih držav Sveta Evrope. »Javna radiodifuzna služba je namenjena javnosti, je financirana od javnosti in nadzorovana s strani javnosti. In prva naloga javne RTV je zagotavljanje neodvisnih informacijskih vsebin, zato da se javnost lahko vključuje v demokratično družbeno odločanje. Je podpora demokratični ureditvi, družbeni koheziji, spoštovanju človekovih pravic, kulturnemu in političnemu pluralizmu, izražanju različnih mnenj, je zagotavljanje programskih vsebin različnim manjšinam ter zoperstavljanje vsem vrstam diskriminacije.« Načrtno berem to znano besedilo zato, da boste razumeli, čemu je namenjena javna radiotelevizija, ker vaši predlogi sprememb ne podpirajo teh praks. Druga naloga pa je nadzor državne oblasti in razumem poskuse podržavljanja RTV. Priporočilo Sveta Evrope poudarja, da je neodvisnost medijev, še posebej v odnosu do političnih oblasti, bistvena za delovanje vsake demokratične družbe. Temeljni kriterij ustreznosti statusne ureditve javne radiotelevizije je njena stopnja avtonomnosti oziroma neodvisnosti v odnosu do politike in kapitala. državna RTV seveda ne more uspešno opravljati kontrole državne oblasti, kadar je podrejena državnim centrom moči. Danes so uporabljali kolegi na vaši strani besedo demontaža. vam vračam, demontaža se dogaja z vaše strani na prvem mestu javnih medijskih servisov. In da, Zakon o RTV potrebuje spremembe. In cilja sprememb sta povečanje institucionalne avtonomnosti, zagotovitev finančne samostojnosti in uredniške neodvisnosti RTV Slovenija. Zato je zelo jasno, predlog SDS se od teh ciljev namerno odmika, namerno odmika in ga absolutno ni mogoče podpreti.

Saj ne vem, ali je smešno ali je žalostno, ampak kdor vas ne bi poznal, bi vas drago plačal. Kateri dve dami sta danes govorili o neodvisnosti RTV? Bivša tam zaposlena, na RTV, Tanja Fajon, neodvisna visoko profesionalna, ki je danes predsednica stranke Socialni demokrati. Se pravi, takrat je bila apolitična in danes je apolitična. Verjetno res, kajne? In pa Mojca Šetinc Pašek, eden od najbolj prepoznavnih obrazov RTV. Visoko profesionalna, objektivna, neodvisna, danes poslanka stranke Gibanje Svoboda. Škoda, da ne morejo tudi strokovci govoriti, ker bi prosil, da damo besedo še Nuši Baranja, piarovki LMŠ, mislim, da je zdaj že pri vas, tudi eden od vidnejših obrazov RTV. Ali mi lahko, kolegice in kolegi na tej strani pokažete kakšnega novinarja RTV? Eva Irgl je, mislim, da otroško oddajo vodila, ne vem, katerega leta, 2000, vemo pa, kako otroška oddaja vpliva na politiko – nič. V vaših strankah so poslanci oziroma poslanke novinarji te famozne neodvisne Radiotelevizije Slovenija. Pri nas jih ne boste našli, ker jih je očitno res »jebeno malo« tam, kot je Marcel Štefančič dejal. Se pravi, neodvisen servis, nepristranski servis, objektivni servis. Mojca Pašek Šetinc – danes poslanka leve politične stranke. Gospa ni mogla biti neodvisna ne prej ni ne danes, seveda, ker je političarka. Tudi prej je bila bolj političarka kot pa karkoli drugega na RTV. Avtonomen, profesionalen, objektiven servis. Bivša novinarka, kot smo dejali, Tanja Fajon. Se pravi, ne govoriti o neodvisnih RTV Slovenija, ko pa imate novinarje iz RTV Slovenija, dnevne urednike iz RTV Slovenija v vaših poslanskih klopeh. Kako je bila lahko Mojca Pašek Šetinc neodvisna novinarka, če je danes poslanka Gibanja Svoboda? Pa bi lahko [predvajali] magnetograme in kaj jaz vem, kaj še vse iz tistih oddaj in pa komentarjev, ki dokazujejo, da je bila gospa že takrat politično opredeljena. In prej nam je govorila, kako se naj pogledamo v ogledalo, kako smo kadrovali. Jaz verjamem, gospa Pašek Šetinc, da vas boli, ker je bil verjetno zamenjan marsikakšen kader, ki ga je na pozicijo kadroval gospod Mile Šetinc, znan lobist, vplivnež, tudi vaš mož. Skratka ne govoriti o neki neodvisnosti, profesionalnosti, če pa imate sami potem težavo, ko se pogledate v ogledalo. Ni samo problem nacionalna televizija. Vaša stranka je zlizana preko družinskih povezav tudi s POP TV. Marta Kos, podpredsednica vaše stranke – njena svakinja je glavna, odgovorna urednica informativnega programa Tjaša Slokar Kos. Mislim, da je njena bivša svakinja celo kandidirala na Koroškem pri vas za poslanko. Skratka, ko govorimo o medijski svobodi, mislim, da je problem, ko govorite o medijski svobodi tisti, ki dejansko to medijsko svobodo kršite. In kot je prej gospa dejala nekako tako: česar ne moreš obvladovati ali obdržati, raje uniči. Nekaj v tem smislu, taktika požgane zemlje. Prišla je menjava programskega sveta na RTV, se pravi, štiri leta ste obvladovali programski svet, po štirih letih v prejšnjem mandatu sklica parlamenta se je zgodilo, da se je pač programski svet zamenjal. Vemo, kdo ima večino v Državnem zboru. In vsaka koalicija, prejšnja, predprejšnja, še tri nazaj, glasuje o programskem svetu. Ampak glej ga zlomka, problem nastane samo takrat, ko programski svet imenuje koalicija pod vodstvom SDS. Ko so programske svete imenovale prejšnje vlade, prejšnje koalicije, takrat ni bil noben problem. Takrat ni bil noben problem. Problem pa nastane, ko, kot je dejala gospa Pašek Šetinc, zadeve ne obvladuješ več. Potem jo je pa treba uničiti, potem jo je pa treba uničiti z diverzijami, s stavkami, s podpisi proti vodstvu, z grožnjami proti vodstvu in novinarji, ki jih je »jebeno malo« in tako naprej. Se pravi, greste se taktiko požgane zemlje tako na RTV kot tudi sedaj v parlamentu. Če je res po vašem mnenju RTV tako visoko profesionalna, objektivna, nestrankarska, glejte, 400 tisoč volivcev vas je obkrožilo, jaz pričakujem, da bo potem teh 400 tisoč volivcev po tem zakonu, kot ga mi predlagamo, dalo trikratnik tega, kar sedaj plačujejo, in volivci SD, Levice in še koga drugega. Ja, saj bo RTV Slovenija potem več dobila, kot sedaj ima. Še več bodočih poslancev se bo tam vzgajalo, vaših, kot se jih do zdaj. Podprite ta zakon. Vaši člani, vaši volivci bodo plačevali potem 24, 36 evrov, kolikor bo pač možno, in RTV Slovenija bo cvetela. Svoje politične akademije tam že imate, jih boste lahko imeli še več, še več kadra se bo tam vzgajalo, še več poslanskih kandidatov boste lahko tam dobili in zadeva bo blestela. Se pravi, ne govoriti o neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, avtonomnosti, kaj jaz več čemu še vsemu, ko pa imate v svojih vrstah novinarje, urednike, voditelje informativnih programov iz teh medijskih hiš, katerih avtonomnost želite zagotoviti. Vi ne želite nič drugega, kot obdržati stanje, kakršno je bilo pred spremembo programskega sveta. Ker logično, tisti, na katere ste računali, da se bodo pod vlado Marjana Šarca prijavili in šli skozi, če bi do konca trajala, se potem niso prijavili. In ne govoriti, da boste preko spremembe vašega zakona pripeljali do neodvisnosti, ker vemo, kdo jih bo imenoval – enega informacijska pooblaščenka, vemo, kam paše generalna sekretarka parlamenta pod levimi vladami, potem varuh človekovih pravic, nekaj iz univerzitetne sfere itn., ljudje, ki jih boste vi pripravili, da se bodo prijavili in bodo imenovani in boste imeli zadevo pod kontrolo. Ampak veste kaj, kolegi tamle so nas v zadnjih dveh letih nekaj naučili, nekaterih opozicijskih prijemov, ki jih tudi mi nismo v preteklosti izvajali. Ampak ko se brani neodvisnost RTV, potem bomo tudi mi aktivni. ko govorite o svobodi medijev, danes si dejansko lahko predstavljamo, kaj po vaše pomeni svoboda medijev. To so mediji pod Svobodo, pod stranko Svoboda. pravi mediji, ki jih obvladuje stranka Gibanje Svoboda so svobodni mediji, in to absolutno drži. Ta zakon Ta zakon je potrebno podpreti. Vprašajte ljudi, kaj si mislijo o plačevanju RTV prispevka. Verjamem, da bodo tisti, ki so s programom zadovoljni, z veseljem plačevali več, tisti, ki pa s programom pač niso zadovoljni in raje gledajo kaj drugega, pa ne vidim nobene potrebe, zakaj bi plačevali nekaj, česar ne gledajo in česar ne potrebujejo. Ampak zdaj je svoboda, zdaj se lahko vsakega prisili, da počne tudi tisto, česar sicer sam noče. In še enkrat, ko boste govorili o objektivnosti in pa profesionalnosti medijev, če bi jaz bil tamle vaš član ali če bi tukaj imeli pri nas kakšnega novinarja, bi prosil vodjo poslanske skupine: »Daj, lepo te prosim, če že govorimo o neodvisnosti, vsaj reči tem našim novinarjem, ki so poslanci, naj tukaj ne razpravljajo, ker nam cel koncept te neodvisnosti podrejo.« Predem dam besedo naprej, vas res vljudno naprošam, da se osredotočimo na cilje, načela tega zakona. Ni potrebno neko medsebojno obračunavanju, sploh pa ne z osebami. Dajmo se osredotočiti na vsebino, res vljudno naprošam vse kolegice in kolege, nisem želela posegati v besedo, pa vendarle se mi zdi, da moramo, kot je že prej predsednica govorila, dvigniti nivo tudi na ta način, da se bomo medsebojno spoštovali in govorili predvsem o vsebini, ne pa obračunavali osebno, čemur smo bili sedaj priča, tudi z ljudmi, ki niso niti prisotni. Osebno imam velik problem, ko se obračunava z ljudmi, ki ne morejo niti govoriti v svojem imenu, tako da naprošam, osredotočamo se na cilje in načela, ki ste jih v zakonu v uvodnih določbah izrekli. Sedaj pa predajam besedo kolegici gospe Mojci Šetinc Pašek, pripravi se kolega Jožef Lenart. Hvala za besedo. Kolegice in kolegi! Ko zdajle tukaj poslušamo te prazne argumente, celo osebno žaljenje mladega kolega iz SDS na moj račun, na račun moje družine, vse to dokazovanje v bistvu opozicije, koliko koristi naj bi prineslo prostovoljstvo pri plačevanju prispevka za javno Radiotelevizija Slovenija, mi gre malce na smeh. Komu pravzaprav to dokazujete? Morda sebi ali vendarle vaše, od vas nastavljeno vodstvo pravkar po vaših navodilih, teh vaših visokih merilih, kriterijih in standardih, torej po vašem okusu, kroji programske načrte, sesuva profesionalne standarde na javni radioteleviziji. Ne gre samo za novinarske standarde, gre za vse standarde vseh zaposlenih, ki delajo na javni Radioteleviziji, na javni RTV Slovenija. Ukinja se oddaje, meče se novinarje iz enega na drugi program, razmišlja, kot je slišati tudi o tem, da bi se od jeseni naprej namesto Tarče ali Odmevov vrtela nova visoko leteča oddaja Panorama, ki je bila sprva predvidena kot vaša ekskluzivna oddaja za drugi program TV Slovenija in za katero je bilo že porabljenega precej denarja. nedavno je bil po teh vaših visokih standardih in kriterijih vodenja in urednikovanja izpeljan tudi volilni projekt z voditelji po vaši meri in vašem okusu ali pa morda vse ni le šlo po vaših načrtih. Lahko se torej lahko samo nasmehnem vsemu temu. Je zato treba vse te vaše smele načrte z javno nacionalno televizijo financirati na prostovoljni bazi? Lepo vas prosim? Razumem, da vam srce veselo zaigra ob vseh teh podlih načrtih z javno RTV, kako jo do konca poteptati, pohoditi, uničiti to vašo mitsko rdečo trdnjavo, pa čeprav je tudi vaša politična opcija v njen ves čas prisotna zadnjih 30 let, in to še kako zelo močno, v vsakem programskem svetu. In to ta trenutek samo zato, ker so vam skorajda vsi zaposleni na RTV Slovenija pokazali svoje hrbtenice in ne želijo biti del teh primitivnih iger na hrbtu svoje stroke in svoje profesije. Še enkrat bom ponovila, kar predlagate v tem vašem predlogu sprememb zakona o RTV Slovenija je zgolj eno do konca uničiti, do temeljev porušiti, do tal požgati javno Radiotelevizijo Slovenija, ker si je preprosto kljub vsem vašim zelo agresivnim prizadevanjem niste uspeli podrediti in niste uspeli zlomiti zaposlenih. Gre samo za dvoje, za golo maščevanje, ker načrt o popolnem prevzemu ne uspeva, in za proceduralno nagajanje Državnemu zboru, češ, glejte te norčke novince, ki za razliko od nas klenih profesionalnih parlamentarnih obrtnikov ne obvladajo rokoborbe na vratih parlamentarnega vložišča. Samo za to gre in za nič drugega. Ampak kakorkoli, če še razumem to parlamentarno zabavo in proceduralne igre, pa maščevalno uničevalskega gona in gena, ki ga imate, res težko razumem, še manj pa sprejemam. Hvala lepa.

vi ste govorili, koga vse smo zamenjali, kako smo vse menjavali. Ampak veste, ko ti nekoga zamenjaš, mora nekdo prej tam biti. Kdo je pa tistega, ki je bil prej tam, postavil? Ja, mi ne. Saj nismo bili mi na vladi. Se pravi, ko vaša stran postavlja kadre, to ni noben problem. Ko pride do zamenjave in v primeru tudi vašega predsednika sploh ni prišlo do zamenjave, ampak mu je potekel mandat, ampak je hotel biti očitno še četrti mandat na čelu državne firme –, takrat pa je problem, se pravi, ko kadruje politična opcija, ki ni vaša. Ker ko je bila vaša, kadrovanje sploh ne vem koliko ni bilo potrebno, saj ste bili neprekinjeno osem let na vladi, saj ste imeli stalno ene in iste kadre naprej. Podpredsednica, kar se pa tiče omenjanja ljudi, ki jih ni tukaj, jaz mislim, da je bila nekaj mesecev nazaj celo ena seja, kjer se je omenjalo Boža Dimnika, pa ni bil tukaj prisoten, to je lobist. Mož gospe ima tudi status lobista. Je zelo poznan. znana oseba. Če se ga omenja kot nekoga, ki je kadroval, ki je bil lobist, je še lobist, je določene ljudi postavil potem, to ni nobena žalitev, ampak je navajanje dejstev, ki so že zapisana v medijih, in je vse javno. To ni nobena skrivnost.

tako – to seveda ni bil postopkovni predlog, ker postopkovni predlog pomeni, da želite govoriti o uporabi poslovnika in oblikovati konkreten postopkovni predlog. Vljudno naprošam, da se v bodoče držimo poslovnika. Tudi pri replikah naj opozorim, preden gremo naprej, replika je dovoljena, če je bila razprava napačno razumljena, interpretirana, in je tudi prav, da se v tem kontekstu uporablja in da se ne polemizira o repliki, kar seveda dobro vemo.

pa tudi kolegica Šetinc Pašek sta govorili o zadnjih dveh letih na RTV. Mi smo zakon predlagali in tudi povedali v uvodni obrazložitvi, da se očitno vodstvo RTV odloča za spremembe na RTV zato, ker so v zadnjih 10 letih izgubili 200 tisoč gledalcev. Resno vodstvo se ukvarja s tem in je to problem. Če kolegica misli, da so profesionalni in da vse funkcionira v redu, potem je to vzrok za alarm. Izgubiš 200 tisoč gledalcev in je to v redu, kar furajmo zadevo dalje, da še tistih 100 tisoč, ki nas gleda, izgubimo.

ker se vodstvo seveda odziva na pripombe ljudi, ki gledajo oddaje in tako naprej. Tako da ne vem, zakaj bi bil problem, če si je novo vodstvo z nekaterimi novimi ljudmi, ki so načeloma vsi iz hiše, torej iz RTV, zamislilo nekakšno drugačno programsko shemo. Bomo videli, ali je to res tako zelo slabo. Slabše pa verjetno ne more biti od tega, da ti 250 tisoč gledalcev odide na druge komercialne oddaje. Očitno nekaj ni v redu. Kolegica je še dejala, da izbiramo voditelje po naši meri ali da smo jih izbirali. Glejte, mi smo brali v Novicah, da nekateri novinarji, tehniki ne želijo sodelovati pri določenih oddajah, če ne bo točno določen voditelj te oddaje vodil. Povejte mi, v kateri službi ti lahko šefu rečeš, veš kaj, tega pa jaz ne bom delal. Mislim, lahko rečeš, ampak boš naslednji dan dobil knjižico in odpoved. Na RTV pa eni rečejo, ko jim povedo, to boste delali, ne, mi pa tega ne bomo delali. Jaz ne vem, v kakšnem sistemu smo. Če je vodstvo,

in so potem poiskali tiste, ki so bili pripravljeni svoje delo opravljati tako, kot je treba. RTV ima gotovo več problemov, kot kot smo jih danes lahko našteli. O tem smo se pogovarjali ure in ure že v tem parlamentu v zadnjih letih in problem ni zadnji dve leti ali pa zadnje leto. Problem izgube gledalcev traja gledalcev traja 10 let ali pa še več. Vsi skupaj gledamo nazadovanje ob enormnem številu zaposlenih, če se primerjamo z drugim radiotelevizijami po svetu ali pa po Evropi. Program je čedalje slabši, čedalje manj ga je, čedalje več je pritožb. Nekaj je treba narediti ali pa peljimo zadevo do bridkega konca.

obvezno plačevanje RTV prispevka spremeni v prostovoljno. Seveda je RTV javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, verjetno se vsi tega tukaj notri pa tudi navzven zavedamo. zavedamo. Nikakor mi niso povšeči očitki, da se želi neko televizijo požgati. Zakaj? Vsi, ki plačujejo RTV prispevek – jaz imam tukaj svojo položnic imajo kot državljani seveda pravico, da tudi povedo, kaj o tem, ali je ta naš program oziroma ali so programi RTV kvalitetni ali niso. Če se že 60 % ljudi ne vidi v njih in jih ne gleda, potem pač imajo ti naši volivci takšno mnenje, zakaj bi oni to plačevali. Jaz ne vem sicer, kako gledajo na to stanje vaši volivci, ampak še enkrat, imamo pa tukaj v tem državnem zboru kot tudi naši državljani različna mnenja, kar je tudi prav. Vsi pa si seveda nekako želimo tega objektivnega poročanja na naših programih RTV Slovenija in seveda pluralnosti tam zaposlenih ljudi.

nikogar se ne pričakuje, da vse ve. Zato mogoče nekaj osnovnih dejstev o naši tako imenovani nacionalni televiziji in o tem prispevku. prispevku. Na nacionalni televiziji imamo ta moment 2 tisoč 128 zaposlenih, kar je glede število prebivalcev naših ostalih sosed največja številka na prebivalca. Potem imamo tudi mesečni strošek na zaposlenega na RTV – povprečni mesečni strošek na zaposlenega na RTV Slovenija je 3 tisoč evrov bruto na mesec, kolikor boste približno tudi tisti, ki nimate nekako dolge kilometrine oziroma delovne dobe, prejemali tudi v Državnem zboru. Potem imamo nekako tudi 630 tisoč plačnikov RTV prispevka. To sem že pokazal na položnici, osnovni znesek je 12,75,

skupaj. Potem imamo okrog 96 milijonov evrov prihodkov letno RTV prispevkov in potem seveda skupni prispevki tržne dejavnosti, sponzorjev, državnega proračuna in tako naprej, skupni prihodki vseh teh naštetih dejavnosti pa so potem 128 milijonov evrov. Ob tem je pa potrebno povedati, da pač se dolga leta pogovarjamo tisti, ki smo bili pri Odboru za kulturo in seveda pri teh poročilih nadzornega sveta in pa seveda vodstva RTV, smo ves čas nekako še zaznavali, da bi se dalo pri tržnih dejavnostih, pri tržnih aktivnostih z dobrimi tržniki ta delež prihodkov iz trženja močno povečati, se pravi rezerve so še. ves čas pričakuje tudi od novega vodstva, da ne bo več imel negativnega stanja, negativnega bilančnega stanja na koncu vsakega leta, kot je bilo to za časa prejšnjega vodstva pod direktorjem Kaduncem, se pravi za leto 2020, mislim, smo imeli že minuse tam nekje 3 milijone, potem za leto 2021 se je še napovedalo več, sedaj se spet nekako napoveduje, da manjka sredstev zaradi energetske krize in tako naprej. In če smo odkriti, pa damo vse te številke na mizo skupaj, potem nekako primanjkuje sredstev ne glede na to, da imamo obvezni prispevek, in pa seveda med 200 in 250 tisoč gledalcev manj, kar bi za vsako vodstvo moral biti alarm, da se to popravi. Mislim, da se v zadnjem času pod pod tem vodstvom nekako že poskuša sanirati in tudi da se poskuša zmanjševati stroške. Se pravi, če tako rečem tudi, da je eden od prejšnjih ministrov iz kvote SD sedel z nami na poslanski skupini in nam je jasno dal vedeti, da bo poskusil narediti red na RTV, pisal se je minister Prešiček, in da za nekako 25 % do 30 % ljudi on misli, da ne ve, kaj tam počnejo.

poslanci pa tudi državljani ves čas nekako razočarani nad tem, da se ne prikaže tudi mnenja te strani. Seveda je prav, kot sem že prej povedal, da imamo različna mnenja. Prav nesoglasja in različna mnenja so tista prvina, ki delajo svobodo govora in ki bi jih morala dejansko promovirati tudi naša RTV. Še Še enkrat mislim, da nič ni narobe, če se s temi spremembami, ki nekako svoje poglavitne rešitve kažejo v tem, da se mesečni prispevek za dosedanje zavezance, tako fizične osebe kot pravne osebe in samostojne podjetnike, spremeni v prostovoljnega in da se potem črtajo nekatere določbe, vezane na plačilo prispevka, in se prenehajo uporabljati nekatere določbe. Osnova tega je, da se seveda naredi ta naš javni servis takšen, kot mora biti, da bo poročal tako, kot je potrebno, in nikakor zaradi tega, če bodo tisti, ki ga želijo gledati in bodo imeli pristop preko svojih elektronskih naprav in seveda, če ne bodo plačali, ne bodo morali gledati. Nekako tako mislim, da je tudi prav. Če nekaj ne želiš, ne rabiš, zakaj ti potem vsiljujejo plačevanje. Seveda pa je tudi možnost, da kdo plača več.

seveda se pričakuje tudi, da se bo na oglaševanju več delalo in da se bo potem tudi razmerje med plačanimi prihodki iz RTV prispevkov, trženjskih prihodkov in tako naprej, da se bo povečalo v korist

so bili stari inkasanti pa so prihajali, so rekli, pobirajo za zavarovanje, pobirajo za dimnikarje, pobirajo za ne vem kaj. RTV je še vedno ostal v obliki prispevkov, mislim, da se ga lahko popravi, da bo bolj pravičen in moderniziran. Podpiram predlog. Hvala.

kolegi poslanci! Nagovarjam vas prvič v tem zboru, v tem hramu demokracije. Izvoljena sem bila na listi Slovenske demokratske stranke v volilnem okraju Radlje, torej zgornja Dravska dolina.

Med drugim je namen našega predloga, da se 5 % prispevka za programe RTV Slovenija nameni tudi za financiranje uresničevanja javnega interesa na področju medijev, ki je konkretiziran v Zakonu o medijih, v njegovem 4. členu. Naj jih poudarim: uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije in Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjših v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti. Torej do javnega obveščanja in obveščenosti. In kdor je opravil poklicno ali splošno maturo, točno ve, kaj je značilnost besedilne vrste

Za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev, za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete, za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanje pravne in socialne države in za razvoj izobraževanja in znanosti. S to novelo Zakona o medijih predlagamo spremembe tudi glede javnega interesa, ker smo v tem predlogu konkretizirali pojem pluralnost in raznovrstnost medijev, svetovnonazorsko pluralnost in pluralnost medijske ponudbe. Dodali smo tudi medijsko pismenost in predvsem, zelo pomembno, neodvisno, etično in verodostojno novinarstvo. Prav v to so bile usmerjene naše misli ob pisanju tega zakonskega predloga. V tem duhu smo želeli zagotoviti stabilen vir financiranja in višja sredstva za podporo dejavnosti lokalnih radijskih in televizijskih programov posebnega pomena, študentskih, radijskih in televizijskih programov posebnega pomena in nepridobitnih medijev posebnega pomen v skladu z zakonom, ki ureja medije. Ta predstavljena rešitev ni, kot bi morda radi nekateri prikazali, nekako iz trte izvita, saj sledi, kot je tudi razvidno iz gradiva, švicarskemu modelu financiranja javne RTV in drugih medijev, kjer je 6 % od prispevka za javno RTV namenjenih za financiranje zasebnih radijskih in televizijskih postaj s koncesijo, vsak plačnik prispevka pa se sam odloči, kateremu mediju bo namenil ta denar. In na tak način temu predlogu ne moremo odreči namena, da se s tem zagotovi večja demokratičnost in pravičnost pri porabi javnega RTV prispevka, ki ga plačujemo vsi imetniki TV sprejemnikov v Republiki Sloveniji. Povečalo se bi tudi zadovoljstvo in zaupanje ljudi v medije, saj bo del njihovega prispevka namenjeno medijem po njihovi presoji. Posredno se bi povečala konkurenca med mediji, kar bo pozitivno vplivalo tudi na pripravo še boljših in kvalitetnejših programskih vsebin. In o tem bi odločali državljani in državljanke, torej tisti, ki RTV prispevek zdaj plačujejo, ne pa da plačujejo tudi novinarjev, ki si preko RTV oddaj organizirajo volilno kampanjo in se potem pojavijo v tem hramu demokracije. Dejstvo je, da je javna RTV kadrovsko absolutno predimenzionirana in tudi gotovo ne spada med inštitucije, ki bi bile kljub javnemu značaju podvržene nujnim tržnim zakonitostim glede pridobivanja sredstev, to smo že slišali, saj se delež prihodkov po dostopnih podatkih za leta 2016 do 2019 giblje le okoli 11 %.

torej racionalizirali svoje stroške. Jaz sem kot predstavnica ljudi zgornje Dravske doline povsem prepričana in to so pokazali tudi pogovori z našimi volivci, da takšen predlog podpira večina naših državljank in državljanom. Prinašam vam pa tudi to informacijo iz naše doline, da so temu naklonjeni mnogi naši volivci. Torej tudi pri nas na Koroškem, v Dravski dolini nam je namreč še kako jasno, da so izzivi na področju medijev, torej tudi RTV, veliki in da smo res še svetlobna leta daleč, da bi lahko trdili, da je naša RTV tudi zares od vseh nas, ker bi le tako, torej z našim predlogom, lahko bila zares naša. Pri RTV in njeni uravnoteženosti je veljalo, da smo formalno sicer res obravnavane razne politične stranke enako, menda naj bi bili enako obravnavani tudi različni svetovnonazorski pogledi, a se potem vselej izkaže, da so pa nekateri le bolj enaki, ampak to se težko prepozna in ne takoj. da je prav, da bi k pluralnosti prispevali tisti, ki so do nje upravičeni in ki jo konec koncev tudi financirajo, da so jo sedaj hočeš nočeš morali, torej to državno RTV, morda tistih medijev, ki bi si jih želeli, pa ta prepotreben javni denar sploh ni dosegel. Zato vsebin, ki so predmet javnega interesa, tudi niso mogli izvajati. Skratka, ne zgolj zato, ker gre samo za naš predlog, ampak zato, ker je tako prav, menim, da bi ta predlog zakona lahko prejel potrebno podporo. Razen če morda kdo tudi misli, da v Švici zadeve ne funkcionirajo, ker tam imajo to vprašanje urejeno tako, kot predlagamo tudi mi. In ja, še en več razlog je za večinsko podporo temu zakonu: nastopila je svoboda in dajmo jo ljudem tudi na tem področju. Hvala za besedo.

Kaj želimo v SDS narediti s predlogom tega zakona? Predvsem odpraviti obvezno dajatev prispevka in pa omogočiti fizičnim osebam in tudi pravnim osebam, da se same odločijo, ali ali bodo in v kakšni višini bodo plačevali to dajatev. Tisto edino merilo, jaz pravim, pa je seveda kvaliteta. Kvaliteta programov RTV Slovenija, to je tudi edino, iz elementarnega vidika izhajajoč, pravično in pošteno.

182 zaposlenih. Slovaška, ki je več kot dvakrat večja od nas, 5,5 milijonov, 400 zaposlenih, in Grčija, 11 milijonov, 600 zaposlenih v njihovi nacionalni televiziji. Že ta proporcij postavlja pod vprašaj, če želite, plačilo tega obveznega prispevka v višini 12,75 evra. Če bi to seveda šlo na rovaš kvalitete in zagotavljanja zakonskih določb, bi rekel, dobro, plačajmo. Ampak temu seveda ni tako. Kar smo prej videli, ko so kolegi govorili, da sta samo dve najpomembnejši informativni oddaji Dnevnik in Odmevi zgubili 250 tisoč gledalcev oziroma polovico vseh gledalcev od začetka, se pravi od uveljavitve tega zakona, ki je tudi uzakonil to plačilo obveznega prispevka. O kvaliteti in zagotavljanju zakonskih določb iz naslova Zakona o Radioteleviziji Slovenija enostavno ne moremo govoriti. ne moremo govoriti. Spoštovani poslanci, da vam to dikcijo, to blagozvočno zakonodajno melodijo predlagane spremembe 31. člena preberem, da boste v ušesih začutili intenco te spremembe: »Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija«, pazite, »se lahko prostovoljno odloči plačevati prispevek RTV Sloveniji za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti.« Se pravi prostovoljno, ne več obvezna prisilna

po neki svoji intimni predpostavki, da gre za kvalitetno podajanje informacij, pač plača dvakratnik tega zneska. Tudi to bo zakon dovoljeval, ampak še enkrat poudarek, na podlagi prostovoljne odločitve. Zdaj hkrati podrejeno pomeni to razbremenitev tudi fizičnih oziroma pravnih oseb in pa seveda samostojnih podjetnikov. Tu gre za dodano vrednost. Kaj so pa tisti temeljni razlogi, kot rečeno? Zdaj jaz tudi kot konzument medijskih informacij spremljam različne medije, tu pa tam seveda tudi to našo nacionalko.

da je vseeno ta novinarski, politični in pa seveda ideološki aktivizem prisoten v naši nacionalni televiziji, pa če si to spoštovani kolegi iz Gibanja Svoboda priznajo ali pa ne. To je dejstvo. Tudi lahko rečem, če je v času prejšnjega mandata tudi postal medij tranzicijske levice, ne glede na to, da so bili neki pozitivni premiki, tukaj so tudi verjetno uredniki pa novinarji, ki so

v tem pogledu pošteno pa tudi na nek način kompetentno, bi se tudi obvezni prispevek RTV vsaj znižal zaradi padca kvalitete. Tudi to se ni zgodilo. Nikoli v zgodovini. Tudi z vidika plačnikov tega do zdaj obveznega RTV prispevka bi to bilo pošteno in pravično. Spoštovani kolegi, predvsem pa spoštovani državljani, ki vas tudi v kontekstu vaših žepov ta zakon naslavlja, dovolite, jaz bi bil vesel, da bi se enkrat ta prisilna RTV naročnina ukinila, da bi dejansko bazirala na prostovoljnem odločanju naših državljank in državljanov. Ko se bo to enkrat zgodilo, jaz upam, da je tudi na drugi strani, na strani Gibanje Svoboda, toliko prostega preudarka oziroma ustavno določenega odločanja po vaši vesti, da boste vi tudi uvideli, saj gre tudi za vaše žepe, za žepe vaših 400 tisoč volivcev, da danes dajte to podpreti. Mislim, da se bo potem začel nujno potreben preporod. Šlo bo za objektivno informiranje, kvalitetne oddaje, tudi racionalizacija poslovanja bo verjetno potegnila od zadaj in pa seveda, da bi se končno ta delno rdeči agitprop, ki ga izvajajo določeni novinarji, prej smo omenjali gospoda Štefančiča, končno nehal. Ta zakon bom seveda podprl. Spoštovani kolegi iz bodoče koalicije, tudi vam polagam na srce, dajte podpreti dobre zadeve. In hvala za vaš posluh.

Spoštovani državljanke, državljani, kolegice in kolegi! Tudi meni je v čast, da sem tukaj v tem hramu demokracije. Predstavljam Škofjo Loko. In bi se dotaknil samo, kot sem vedno rekel tudi v volilni kampanji, mladih. Mislim, da je zdaj, ko je svoboda, kot je gospa Tamara Vonta prej dejala, da bo pod novo vlado ta družba svobodna in odprta, končno priložnost, da res omogočimo državljanom in državljankam, predvsem tistim, ki bi teh 150 evrov, kolikor jih zdaj obvezno plačujejo za RTV, da za RTV, da se odločijo za prostovoljni prispevek. Zdi se mi, da smo v Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjali medijski pluralizem, smo se borili zanj že od nastanka samostojne Slovenije. Žal pa so analize pokazale, da RTV hiša, naša tako imenovana nacionalna hiša ni kos izzivom časa, da bi bila res nevtralna, objektivna, kar se mi zdi, da se je pokazalo tudi v volilni kampanji. Kot mlad predstavnik, torej predstavnik mladi in tudi drugih mladih po srcu absolutno podpiram ta predlog zakona, da postane torej zdaj obvezni prispevek prostovoljni. Kot je tudi že kolega Mahnič dejal, nekateri, ki se s programom strinjajo, bodo lahko plačevali tudi 20 ali 30 evrov mesečnega prispevka, tisti pa, ki se s tem programom oziroma to neobjektivnostjo ne strinjajo, pač tega ne bodo plačevali. plačevali. Kot vi kolegi iz sredine zdaj pravite, čas je za svobodo, res je, čas je za svobodo, da se končno odločimo, da bo prispevek prostovoljne narave. Tako bomo tudi ta medijski pluralizem zagotovo povečali in tudi povečali objektivnost. Sam bom seveda ta predlog zakona podprl.

Glede na to, da imamo v Sloveniji kar visoko participacijo za to obvezno naročnino, mislim, da je čas, da se ta zadeva spremeni. Glede na same vsebine, ki se v zadnjih letih niso bistveno izboljšale, celo več, veliko imamo pripomb, pritožb na program, predvsem tudi na ta del, ki se iz nacionalke izgublja, predvsem na področju športa, je res vprašljivo, zakaj plačevati tako visoko pristojbino za gledanje RTV hiše. Dejstvo je tudi, da tisti, ki imajo kabelske operaterje, to praktično dvakrat plačujejo, ker operaterji imajo tudi obveznosti do RTV hiše in že skozi to plačajo, kasneje pa seveda posamezni odjemalci to plačujejo še enkrat skozi direkten prispevek, ki je vezan na elektro priključek, kar mislim, da v večini evropskih držav ne velja. Zato mislim, da je čas, da poskusimo tudi s prostovoljnim prispevkom. Rečeno je bilo, ne gre za neko omejitev, kdor želi, lahko tudi več participira, če se seveda strinja z neko programsko shemo. Tu je še veliko možnosti tudi za nadgradnjo tega principa. In jaz verjamem, da boste to podprli glede na to, da gre za neko spremembo, ki gre v korist državljanom, ki gre v korist uporabnikom RTV, televizije, radia. In verjamem, da se bodo znali tudi v nadaljevanju pravilno odločiti. In če bodo želeli podpreti in povečati svoj prispevek, bodo imeli možnost, v nasprotnem primeru pa bo to vseeno plačano skozi prispevke, ki jih je že tako ali tako plačujejo, ko se naročajo na posamezne pakete, ki jim jih ponujajo operaterji. Tako da tukaj ne gre za nikakršno sprenevedanje, gre za to, da se odpravi neka dvojnost in da smo vsi v nekem enakopravnem položaju. Jaz bom ta zakon absolutno podprl.

in prava pot je prav predlog, ki je danes pred nami, ker omogoča, da ljudje sami s svojo odločitvijo potem dajo tudi jasen signal, je, da se ukinejo dvojna merila. Dvojna merila, ki so sramota za, žal, velik del Slovenskih medijev in pred katerimi skoraj noben od teh medijev ni imun. Koliko je teh dvojnih meril? Poglejte, recimo, danes so tukaj tudi nekatere bivše novinarke RTV Slovenija, govorila je, kako je narobe, ker je trenutno vodstvo po njihovi oceni bližje desnemu polu kot levemu. Malo nazaj, samo eno leto nazaj je bil predsednik programskega sveta Ciril Baškovič, nekdanji član Centralnega komiteja Zveze komunistov, zadolžen za levičarsko indoktrinacijo. Takrat je bil pa zakon v redu, takrat pa ni bilo nobenega problema. Skratka, tukaj se očitno vidi, kako globoko segajo ta dvojna merila in dvojen pristop, odvisno od tega, za koga in za katero politično stran gre. Ali pa, če želite en drug primer, podoben, zdajle so vsi glavni mediji obsodili, poglejte, grozno, bil je napad, ena čačka, na pisarno poslanca Brgleza.

dol ob Ljubljanici imamo vse s šablono poflehano z žalitvami. To ni problem. Ampak če se pa enemu en stavek napiše, to pa je problem. Oboje je problem, gospe in gospodje. Največji problem je pa to, da so dvojna merila. In zaradi teh dvojnih meril je treba nekaj narediti. In kakšna so ta dvojna merila, se je to lepo tudi danes videlo − bom enkrat bolj konkreten, ker je bilo rečeno, da ni konkretnih navedb. Poglejte, danes je bilo tukaj se strani ene bivših uslužbenk RTV Slovenija rečeno, da gre za obrambo ugleda RTV Slovenija. Lepo vas prosim! Kdo brani ugled RTV Slovenija? Tisti, konkretno jaz, ki predlagam, da je treba dosledno izvrševati ustavno načelo o obveščenosti, in da prva, ki je za to poklicana, je ravno Radiotelevizija. In kaj to pomeni? Da mora biti vsaka informacija osvetljena z različnih vrednostnih zornih kotov, dostopna vsaki državljanki, vsakemu državljanu za katerokoli ključno področje družbenega življenja, ker samo potem demokracija deluje. Če tega ni, je demokracija farsa. Ali je to narobe? Ne, to je edino prav in je tudi edino ustavnopravno pravilno. Po drugi strani se pa dogajajo take stvari, konkretno na RTV Slovenija, če želite, da dobi nekdo, ki je bil dvakrat predlagatelj Resolucije o evropske zavesti za obsodbo nacizma, fašizma in komunizma vprašanje iz RTV Slovenija, zakaj je tam član neke nacistične združbe, odgovoriš, »nimam pojma, za kaj gre«, ti ti še enkrat napišejo, greš preverit, ugotoviš, da nisi, potem tista stran izgine, 14 dni zatem pa RTV Slovenija v prime time pri poročilih naredi 10-minutno oddajo o tem − poglejte to gnusno povezavo teh gnusnih nacistov, nacistov z nacizmom itn. Gospa Mojca Pašek Šetinc, če ste slučajno prepoznali tisto novinarko, ki je avtorica tega, to je mimogrede to tudi ozadje nekega zelo znanega in razvpitega tvita, ki je razburil vso Slovenijo. Velika, zavestna, nesramna laž. In tisti, ki tako ravna, ki tako svoje ravnanje skriva za lažno novinarstvo, tisti pa v resnici sramoti RTV Slovenijo in tisti tudi sramoti novinarski poklic, ker ne spoštuje novinarskega kodeksa niti pozitivne zakonodaje Republike Slovenije, in to, gospe in gospodje, je pa zelo narobe. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica predlagatelja gospa Alenka Jeraj. Prosim. Hvala, še enkrat, za besedo. Mogoče dodam samo, v predlog zakona smo tudi napisali, koliko znaša prispevek v posameznih državah. V Franciji, prej smo že omenili, koliko večja država je od Slovenije, je to na letni ravni 136 evrov, na Hrvaškem 126, Portugalska 34 evrov, medtem ko znaša prispevek zdaj v Sloveniji 153 evrov na leto. Že to seveda govori o tem, da nas veliko stane RTV ravno zaradi tega, kar je bilo že omenjeno s strani mojih kolegic in kolegov, da imamo ob 2 milijonih prebivalcev preko 2 tisoč 200 zaposlenih, medtem ko druge države z bistveno večjim številom prebivalcev trikrat, petkrat manj kot v Sloveniji. Saj ni problem v zaposlenih in je tudi prav, da so zaposleni, če zato potem res dobimo kvaliteten program. Gotovo se vsi strinjamo, da se da stvari tudi izboljšati in v tem smislu je pripravljen tudi ta predlog zakona. Naj se ljudje odločijo. Danes je na voljo več možnosti, več medijev. Tudi to, da se v zadnjih letih ustanavljajo novi mediji, kaže na to, da ljudje z obstoječo ponudbo niso bili zadovoljni. Dajmo jim dopustiti, da se sami odločijo, kaj bodo gledali in potem tudi plačevali.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 Je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Alenka Jeraj, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot zadnja. Zdaj pa prosim za prijavo.

Vsak razpravljavec ima na voljo 5 minut časa. Prva ima besedo Tamara Kozlovič. Prosim. Hvala za besedo. Pozdravljeni! Oglaša se nova poslanka. Že dva dni nas podučujete, kako smo novi neizkušeni, istočasno smo pa danes slišali več očitkov, koga, kaj, kdaj, kam smo postavili. Mi nismo nikogar nikamor postavili, saj nas je večina novih. Preidem na predlog zakona. Ne bom ga podprla predvsem zato, ker z veseljem plačujem naročnino tudi zato, ker s tem podpiram RTV Koper Capodistria, ki ima številne programe, s katerimi praktično predstavlja lokalne informacije, in je to praktično edini kanal, kjer lahko zvemo, kaj se na lokalni sceni dogaja. Dovolite mi še dva komentarja. Prvi, ki se tiče kvalitete. Kaj je kvaliteta po opozicijsko, smo videli zadnje mesece na nekaterih RTV oddajah, ki so se iz informativnih praktično spremenile v razvedrilne. Drugi komentar pa, veliko se je razpravljalo, kako je RTV v zadnjih letih izgubila 200 tisoč gledalcev. Na tak način, da se ukinja najbolj gledane oddaje, jih sigurno ne bo pridobila. Hvala.

izhajamo iz svobode izražanja in izhajamo iz pravice do informacij javnega značaja kot ene od temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije, mednarodni dokumenti s področja varstva človekovih pravic ter iz načel Münchenske deklaracije. Kakšen je naš pogled na zakon o RTV oziroma na zavod RTV Slovenija? Eksaktno smo naše stališče napisali v našem volilnem programu. Mi smo pluralna družba in pluralna družba raznolikosti mnenj potrebuje raznolike medije. Mi se zavzemamo za objektivno, kritično, profesionalno in neodvisno poročanje, ki upošteva svobodo izražanja, mnenjsko pluralnost in etične standarde. Raznolikost mnenj je več kakor le raznolikost informacij. Mi si bomo prizadevali za zakonske regulacije, ki bodo globalnim medijem naložile vidnost in dostop do evropskih, slovenskih in regionalnih vsebin. Sodobni javni servis RTV Slovenija kakšen je naš pogled na ta javni servis? Javni zavod je potrebno prestrukturirati in modernizirati skladno z najboljšimi evropskimi praksami. Ohraniti je potrebno visoko raven tehničnega znanja in opremljenosti v studijski in mobilni tehniki. V programsko shemo moramo vključiti več neodvisnih produkcij, ki so ustvarjene v domačem ali mednarodnem prostoru. RTV Slovenija mora spodbujati produkcijsko okolje v Sloveniji. Predlagamo krepitev igrane in dokumentarne produkcije. Pluralizacija informativnega programa skladno z veljavnimi programskimi in novinarskimi standardi − to je naš cilj, naš pogled na modernejši zavod RTV Slovenija. Digitalna platforma mora postati tretji steber RTV Slovenija. Nagraditev digitalne platforme, filmoteke v sodoben in konkurenčen servis, kjer bo omogočen dostop do vseh programskih vsebin. Pluralna medijska izbira − osrednji mediji si morajo z večjo uravnoteženostjo in pluralnostjo pridobiti zaupanje gledalcev in bralcev, predvsem tistih z izraženimi desnimi in sredinskimi nazorskimi prepričanji. Medijski prostor mora postati vključujoč. Predstavljati mora raznolikost pogledov in mnenj, ki obstajajo v slovenski družbi. Predlagamo finančne in strukturne spodbude za razvoj različnih medijev, ki predstavljajo različna nazorska prepričanja. Sprememba modela financiranja medijev in nevladnih organizacij kaj tukaj predlagamo in kaj smo že naredili? Spremenili smo Zakon o dohodnini, kjer lahko vsak dohodninski zavezanec da 1 % od svoje dohodnine določenemu upravičencu, nevladni organizaciji in tako naprej, tukaj želimo iti naprej. Odločujočo vlogo pri financiranju medijev in nevladnih organizacij morajo dobiti davkoplačevalci, torej tisti, ki plačujejo, in temu sledi tudi ta zakon o RTV Slovenija. Želimo zmanjšati obseg sredstev, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov − vemo, kako se delijo sredstva. Vzporedno predlagamo postopen dvig dela dohodnine

Torej tudi televizija je nek dinamični sistem, ki se mora prilagajati aktualni situaciji. Jaz ne poznam podjetja, ki ne bi reagiral na izgubo strank. Če se torej toliko in toliko ljudi odvrne od nakupa nekega izdelka, se bo podjetje takoj reorganiziralo, pripravilo boljšo ponudbo in tako naprej. V tem primeru, v primeru RTV, so te stranke gledalce in gledalci. In če tako množično odhajajo, torej zapuščajo RTV, sploh pri informativnih oddajah, zato tudi glavna kritika teče ravno na informativne oddaje, Dnevnik, Odmevi, in da v zadnjih 10 letih izgubijo 200 do 250 tisoč gledalcev, bi moralo vsakega resnega direktorja skrbeti. Novi direktor, ki je prevzel naloge, se je najprej soočil z izgubami na RTV in je tukaj naredil nekatere spremembe in seveda s kolegi tudi spremembo programske sheme. Kot sem dejala, izbira novinarjev, ki bodo vodili določene oddaje ali pa katere oddaje bodo − na italijanski televiziji vsako leto pol stvari zamenjajo, pa noben ne dramatizira in ne dela nobene drame iz tega. Ampak seveda, ob spremembah se je zgodil direktorjev upor v hiši, nekateri bi delali samo tisto, kar hočejo, ne pa tisto, kar je potrebno. In sami bodo določali, kaj bodo delali in česa ne bodo delali, tehniki ali pa pač tisti, ki so v ekipah za posamezne oddaje. oddaje. Še enkrat morda, Slovaška ima s 5,5 milijona prebivalcev na javni televiziji zaposlenih manj kot 400 ljudi, Grčija z 11 milijoni prebivalcev nekaj več kot 600 ljudi, v Sloveniji, 2 milijona prebivalcev, pa imamo zaposlenih skoraj 2 tisoč 200 ljudi. In mnoge države imajo precej nižji prispevek, kot ga imamo v Sloveniji.

V Sloveniji morajo državljanke in državljani plačevati obveznega prispevka RTV 153 evrov na letni ravni za manj kvaliteten program, za res ogromno več zaposlenih kot v teh državah, ki sem jih naštela. In tukaj očitno nekaj ne funkcionira tako, kot bi moralo. Zaključujem splošno razpravo. Obveščam vas, da zbor o predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, na tej seji ne bo odločal, saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem − / nemir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 Na podlagi navedenega bo zbor o primernosti Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija za nadaljnjo obravnavo odločal po sprejeti odločitvi Državnega zbora o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Drage poslanke, dragi poslanci, jaz sem tukaj novinka in parlamentarno demokracijo sem si predstavljala nekoliko drugače, kot konstruktivno, korektno in higienično ravnanje. Mislim, da je referendum vložen proti vašemu lastnemu predlogu zakona. V glavnem, upam, da nam bo uspelo raven demokracije – in to sporočam vsem državljankam in državljanom, ki spremljajo to sejo – dvigniti, ker to ni tisto, kar si želimo. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 1. izredno sejo Državnega zbora. Hvala